**Šeks, Vladimir (HDZ)** Idemo na slijedeću točku dnevnog reda - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 76 Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za europske integracije, Odbor za pravosuđe, gospodarstvo, za rad i socijalno partnerstvo i Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Ministrica pravosuđa, gospođa Ana Lovrin će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Pred nama je Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona. Ovršni postupak je reguliran odredbama Ovršnog zakona koji uređuje postupak prisilnog ostvarenja u osiguranja tražbina vjerovnika, postupak dobrovoljnog sudskog i javnobilježničkog osiguranja tražbina i uređuje i materijalno-pravne odnose koji se mogu javiti u vezi s tim postupcima. Posljednje izmjene i dopune Ovršnog zakona iz 2005. godine unijele su niz novina i značajnih instituta za koje sada možemo reći da su znatno ubrzale ovršni postupak, učinile ga učinkovitijim te se broj zaostataka ovršnih predmeta na sudovima u Republici Hrvatskoj smanjio za gotovo 75%. Međutim, obzirom na potrebu daljnjeg usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravom stečevinom zemalja u ovom području i obzirom na uočene probleme koji su se pojavili u praksi prilikom provođenja ovoga zakona, pristupilo se daljnjim izmjenama Ovršnog zakona. U predloženom nacrtu odredbe ovršnog zakona su prilagođene za buduću primjenu odredbe, uredbe Europske unije i Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. godine kojom se uvodi europski nalog za ovrhu nespornih zahtjeva te se istima osigurava i primjena odredaba smjernica Europskog parlamenta i vijeća u borbi protiv kašnjenja u plaćanju u poslovnim transakcijama do pristupanja Europskoj uniji. U bitnome, u tekst postojećeg Ovršnog zakona uveo bi se i Institut europskog naloga za ovrhu nespornih zahtjeva te bi se odredio krajnji rok za odlučivanje povodom prijedloga o nespornim zahtjevima. Isto tako, sukladno prijedlozima sindikata planirane izmjene propisuju da se i kod prisilne ovrhe na plaći, odnosno u drugom stalnom novčanom primanju i kod ovrhe koja se provodi uz suglasnost ovršenika od ovrhe izuzima iznos koji je neophodan za egzistenciju ovršenika, a koji se utvrđuje u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj. Taj iznos je do sada bio vezan isključivo za visinu plaće koju prima ovršenik, moglo se plijeniti do 1/3 plaće ovršenika, odnosno iznimno do 1/2 plaće ovršenika kod naplate određenih privilegiranih tražbina bez obzira na to koliku je plaću ovršenik ostvarivao. Predložene se rješenje čini pravednijim jer se polazi od toga da je svakome ovršeniku za egzistenciju neophodan jednak iznos bez obzira na visinu njegove neto plaće. Rečeno u odnosu na postojeće stanje znači da će se ovršenicima s neto plaćom višom od prosječne plaće u Republici Hrvatskoj moći plijeniti veći iznos nego što je to bilo do sada, dok će se ovrha na plaći ovršenika s plaćom nižom od prosječne provoditi kao i do sada, dakle moći će se plijeniti 1/3, odnosno 1/2 plaće za privilegirane tražbine. Državni zavod za statistiku po ovoj odredbi dužan je utvrditi prosječan iznos mjesečne neto plaće te taj podatak objaviti u "Narodnim novinama" i to najkasnije do 31. prosinca tekuće godine. Tako utvrđeni iznos primjenjivati će se u narednoj godini. Ostale izmjene ispravljaju se na način da se rješavaju nedoumice na koje je ukazala praksa, pojednostavljuju se i dodatno razrađuje postupanje javnih bilježnika i sudova, otklanjaju mogućnosti zlouporabe ranije priznatih procesnih ovlaštenja, a koji se u bitnom u bitnom navode kako slijedi. Pojednostavljuje se mogućnost dostave odgovornim osobama u pravnim osobama na način da se dostava nakon neuspjelog pokušaja na dostave na adresu iz prijedloga sada iza odgovorne osobe vrši na adresu sjedišta pravne osobe iz upisnika, odnosno na oglasnu ploču suda, ukoliko ni tako pokušana dostava nije bila uredna. Uređujućem javnom bilježniku omogućeno je da izvrši dostavu u ovrsi temeljem vjerodostojne isprave i neposredno ili putem putem zamoljenog javnog bilježnika. Dakle, javnom bilježniku daje se ovlast sudskog dostavljača. Kod instituta prokazne izjave i prokaznog popisa imovine onemogućene su zlouporabe na način da je ovrhovoditelj prije podnošenja prijedloga za podnošenje prokaznog popisa imovina dužan podatke o imovini ovršenika pokušati pribaviti uz pomoć drugih tijela. Proširuje se krug državnih tijela koja su dužna davati podatak i na katastar, ograničuje se mogućnost odgode ovrhe, tako da se ovrha sada može odgoditi samo jednom i to na vrijeme koje odredi sud, skraćuju se rokovi u pojedinim slučajevima kada sud postupa povodom prijedloga za odgodu ovrhe, kao što se i skraćuju i rokovi za prodaju Uvodi se mogućnost da se zaplijenjene pokretnine povjere i osobama izvan sjedišta ovršnog suda, kao što se uvodi i mogućnost ovrhe na motornim vozilima temeljem vjerodostojne isprave, dakle sada i putem javnog bilježnika. Po prvi puta se normira i situacija povrata zaplijenjenih pokretnina ovršeniku u slučaju obustave ovršnog postupka na način na koji se štite i prava ovršenika. Ukratko, predloženim izmjenama kani se postići dodatno ubrzanje i pojednostavljenje ovršnog postupka, postiže se potpuna usklađenost Ovršnog zakona sa odgovarajućom pravom stečevinom zemalja Europske unije te se štiti egzistencijalni minimum ovršenika na koji način se ostvaruje socijalna komponenta ovršnog postupka štićenjem minimalnog egzistencijalnog minimuma, jednako kao i odredbom da je ništava svaka odredba svaka odredba ili uglava ugovora ukoliko se daje dozvola na ovrhu cjelokupnih zaštićenih primanja, ali s napomenom da se pritome ne slabi pozicija ovrhovoditelja, dapače u nekim slučajevima je ona i poboljšana jer se ne želi poslati poruka da se ohrabruje neplatiše, odnosno one koji svoje obveze ne ispunjavaju. Hvala lijepa. Hvala. Žele li izvjestitelji odbora riječ? Da. Predsjednik Odbora za pravosuđe, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo ministrice, štovane kolegice i kolege. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora na 6. sjednici održanoj 20. svibnja 2008. godine razmotrio je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. svibnja 2008. godine s prijedlogom da se zakon donese po hitnom postupku. Odbor je prijedlog zakona raspravio u svojstvu matičnog radnog tijela sukladno članku 73. Poslovnika. U uvodnom obrazloženju predstavnika predlagatelja istaknuto je da se ovim prijedlogom usklađuje naše zakonodavstvo s pravnom stečevinom Europske unije, točnije Uredbom br. 805/204 Europskog Time se stvaraju uvjeti za neposredne primjene uredbe u trenutku prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije. Predlaže se pravedniji način prisilne ovrhe na plaći, ograničava se dragovoljno postupanje radi naplate tražbine vjerovnika do iznosa kojim se štiti egzistencijalni minimum i život dužnika. Predlaže se poboljšanje nekih odredbi na koje je ukazala praksa. Članovi odbora jednoglasno su podržali donošenje Zakona o izmjenama i dopuna Ovršnog zakona. Mišljenja su da će predložena rješenja omogućiti brže namirenje tražbina, te istodobno osigurati minimalne uvjete za život ovršeniku zbog obveza namirenja duga. U svezi s predloženim člankom 25. članovi odbora ukazali su na problematiku učestalih promjena zakona, te potrebu provođenja rasprave o toj tematici. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa sedam glasova za odlučio predložiti Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Hvala. Hvala. Odbor za zakonodavstvo? Odbor za rad i socijalno partnerstvo? Odbor za gospodarstvo? I Odbor za europske integracije? Otvaram raspravu. Klub SDP-a, gospodin zastupnik Josip Leko. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana ministrice, kolegice i kolege zastupnici. Idemo odmah u suštinu stvari. Dakle, Ovršnim zakonom kao jedan od predmeta ovrhe navedene su i novčane tražbine na žiroračunu, deviznom računu, tekućem računu i drugim računima ovršenika kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog predmeta. Mislim da je to suština promjena koje se traže iz ovog Ovršnog zakona. Zašto? Naime, sudska praksa u Republici Hrvatskoj sva sredstva koja su uplaćena na tekući račun, štednu knjižicu ovršenika tretira kao gotov novac bez obzira koji je pravni osnov tih primanja. To znači da se u cijelosti plijeni plaća, mirovina ovršenika, pa čak i dječji doplatak ili neka druga primanja koja bi trebala biti izuzeta od ovrhe po članku članku 148. važećeg Ovršnog zakona ili bi se pak trebale primijeniti odredbe članka 149. Ovršnog zakona o ograničenju ovrhe nad tim sredstvima. Osnova za ovakvu sudsku praksu obrazlaže se time da su u člancima 180. do 184. Ovršnog zakona ne postoje nikakve odredbe o izuzimanju ili ograničenju ovrhe na računima ovršenika kod pravnih osoba koje se bave poslovima pravnog prometa. Sada nešto oko korektnosti procedure u Hrvatskom saboru. Dva zakona, Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona dolaze iz različitih strana. Jedan je zakon broj 69, taj zakon je prvi došao u saborsku proceduru i predložio ga je klub SDP-a. Drugi zakon je broj 76, kasnije je došao u proceduru parlamentarnu, prvo je došao na dnevni red, ali to je prijedlog Vlade. To je takva praksa. I mi se ne protivimo toj praksi jer naš cilj nije borba tko će prvi, nego tko će promijeniti stvari na bolje. E kad je to tako, mi iz kluba SDP-a imamo neke primjedbe koje su, mi smatramo da su lošije od prijedloga zakona koje je dao klub SDP-a. Zašto? Prijedlog Vlade o ograničenju ovrhe na primanjima iz plaće i drugima temelji se na prosječnoj plaći. Kolegice i kolege, prosječna plaća je fikcija. U pravilu vrlo rijetko radnik prima prosječnu plaću. Ili veću ili manju. I tu ne možemo zasnivati socijalnu pravdu, socijalnu pravednost, a niti osigurati da čovjek bude odgovoran ne samo prema sebi kao radnik, nego prema svojoj obitelji, a zadaća društva jeste da čuva i pojedinca i obitelj. U demokratskom i socijalnom društvu, kao što jeste hrvatsko, pa makar to bilo samo u Ustavu utvrđeno i tržišnim ekonomijama obveza je vjerovnika također da prati i procjenjuje socijalno, realno, financijski i ekonomske mogućnosti svojeg vjerovnika, odnosno tražitelja kredita. Takva situacija nije u hrvatskom društvu. Naime, nije ništa čudno što "hrvatske" banke, banke kćeri poznatih europskih banaka nemaju socijalnu obvezu, a još manje nacionalnu odgovornost kod davanja kredita ili obvezu da promatraju, procjenjuju koliko je moguće opteretiti tražitelja kredita sa socijalnog i sigurnosnog aspekta. Naime, opet ponavljam "hrvatske" banke nemaju socijalnu zadaću niti nacionalnu odgovornost da vode brigu o tim zaduženjima, jer njihov glavni interes nije briga o socijalnoj sigurnosti tražitelja kredita radnika, nego maksimalizacija profita. Da je to tako pokazuje i činjenica da unatoč globalnih teškoća, financijskih teškoća u društvu hrvatske banke imaju maksimalne profite profite u hrvatskom društvu i iznose da tako kažem najveći kolač iz hrvatskog gospodarstva za svoje vlasnike. U takvoj situaciji opredijeliti se, ako to Vlada čini, uz zaštitu jačih, moćnijih a to su banke, pa na temelju prosječne plaće tražiti zaštitu vjerovnika jeste pogodovanje bankama, a ne socijalna briga o radnicima. Zašto je to tako? Točno, Vlada štiti radnike koji su ispod prosječne plaće pa kaže da će biti zaštićena njihova plaća, dvije trećine do njihove plaće. Ali ako se radi malo više od 4 ili 5 tisuća kuna, kao što je negdje prosječna plaća, 6 tisuća kuna radnik zarađuje, istodobno ima pet članova obitelji. To je takva nepravda prema njemu da je to neprihvatljivo. Ili daj Bože da zarađuje 15 tisuća, a ima šest članova obitelji, pa je njegov socijalni status teži nego radnika koji sam zarađuje 5 tisuća Jer kad bi podijelili na članove obitelji, ovaj ima 5 tisuća kuna, a 15 tisuća na pet članova obitelji je 3 tisuće kuna pa su i režije i davanja puno veća, ali tu Vlada ne štiti takvog radnika jer smatra da treba ići u susret bankama kao jačim igračima na tržištu. To po našem mišljenju nije prihvatljivo sa socijalnog stajališta. Ako se uzme još nešto što je vrlo važno, da je da je prosječna plaća već sam rekao 5 tisuća kuna, a sindikalna košarica negdje 6 tisuća i 200 kuna, moramo voditi brigu da je intencija i želja društva koje se želi razvijati da ima što veći broj radnika iznad prosječne plaće, a ne da određeni mali broj radnika koji imaju izuzetno visoke plaće korigiraju tu prosječnu plaću, onda će ovo biti zaista samo zaštita visokog kapitala. Mi se moramo opredijeliti šta je prioritet, koji je rang prioriteta u našem društvu. Je li zaštita tzv. hrvatskih banaka da one maksimalno mogu plasirati sredstva i izvlačiti dobit što je normalno za poslovanje svakog poduzeća poduzeća pa i banke, ali nije zadaća države da vodi brigu samo o krupnom kapitalu nego i socijalnoj sigurnosti i moći svojih građana. Zbog toga mogao bih ovako reći. Mi se nalazimo u jednoj diskrepanciji. Zakon poboljšava socijalnu situaciju, prijedlog Vlade poboljšava socijalnu situaciju sasvim sigurno građana, radnika koji primaju ispod prosječne plaće jer se na to referira, ali je vrlo dvojbeno da li poboljšava po mojem osobnom mišljenju ne poboljšava socijalni položaj radnika koji imaju nešto veća primanja od prosječnog primanja, a imaju veći broj članova obitelji nego ih dovodi u težu poziciju i to nije prihvatljivo. Ali iz dvije okolnosti ja sam da tako kažem ispred kluba SDP-a voljan reći, ukoliko bi se vratili na principijelni stav da se štiti dvije trećine prosječne plaće radnika koji je vjerovnik onda bismo bili puno zadovoljniji i sasvim sigurno poduprli donošenje ovakvog zakona. Ja moram tražiti od kluba da tako kažem, da razmisli je li prihvatljivo dijeliti dijeliti ovako socijalnu sigurnost građana bez da imamo vidljive točne podatke koliko to koga pogađa. Dakle nisam siguran kako će se klub odrediti, da li ćemo podržati ili nećemo ovaj zakon. Hvala lijepa. Hvala. Klub HDZ-a, gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažena gospođo ministrice sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja ću uvodno kazati da Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podupire Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ocjenjujući ga prvenstveno kao značajno poboljšanje u smislu reguliranja postupka prisilnog ostvarivanja i osiguranja tražbina vjerovnika te postupak dobrovoljnog sudskog javnobilježničkog osiguranja tražbina. Dok s druge pak strane naše zakonodavstvo usklađuje s odredbama uredbe Europskog parlamenta i Europskog vijeća u smislu uspostave jedinstvenog pravnog instituta, dakle europskog ovršnog naslova za nesporne tražbine, a samim tim dakle ili stvaraju se i normativni preduvjeti za osiguranje instrumenata kojima bi se ostvarilo sprječavanje kašnjenja u plaćanju pri poslovnim transakcijama. S tim u svezi sam prijedlog zakona možemo podijeliti uistinu u dvije cjeline. Prva ili prvi taj dio koji se odnosi na postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga, dakle odredbe koje će se primjenjivati od dana prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo i drugi dio dakle odredbe koje se odnose na sam postupak ovrhe od kojih svakako kao najznačajniju novinu treba izdvojiti odredbu ili one odredbe koje na novi način reguliraju ovrhu, ovrhu kada se ona provodi na plaći ovršenika. Naime, polazeći od načela da je Republika Hrvatska i socijalna država, vodeći brigu o socijalnom statusu svojih građana pa i u smislu provođenja odredbi Ovršnog zakona na način da se ovršenicima omogući minimum uvjeta za egzistenciju unatoč obvezi namirenja duga, uistinu je za pozdraviti dakle one odredbe koje propisuju izuzetke, odnosno visinu plaće ovršenika koja se izuzima kada se radi o ovršnim postupcima, odnosno kada se sama ovrha provodi na plaći ovršenika. Tu imamo razrađena i predložena dakle tri rješenja. Prvo je kada se od ovrhe izuzet iznos od dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, naravno kada se ovrha provodi na plaću ovršenika. Drugo, ako se ovrha provodi radi naplate, dakle tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja ili naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja odnosno gubitka rane sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja od ovrhe izuzet iznos, dakle od jedne polovice prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. I treća situacija u slučaju da se radi o ovrsi radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta, ovrhe izuzet iznos od jedne četvrtine prosječne mjesečne isplaćene neto plaće po zaposlenom u pravnim osobama Republike Hrvatske za proteklu godinu. Nadalje, u onim slučajevima kada ovršenik prima manju plaću od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos od dvije trećine plaće, a u toj situaciji ako se ovrha provodi radi naplate tražbina po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknadi štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja izuzima se iznos od jedne polovine neto plaće ovršenika. U izloženom smislu vrlo je bitna odredba koja regulira da suglasnost kojom se dopušta pljenidba plaće, odnosno drugo stalno novčano primanje za iznos koji je izuzet od ovrhe ne proizvodi pravne učinke. Dakle ne proizvodi pravne učinke unatoč mogućnosti dužnika da javnobilježnički ovjerovljenom ispravom da suglasnost da se radi naplate tražbine vjerovnika zaplijeni njegova plaća. Dakle tu uistinu ta odredba ide ka socijalnoj osjetljivosti, zaštite egzistencije ili tog egzistencijalnog minimuma onoga zapravo o kojem se u smislu provođenja ovrhe vrši ovrha na njegovoj plaći ili stalnom novčanom primanju, dakle onog od čega on kao pojedinac i njegova obitelj egzistiraju ili žive. Vrlo je bitno istaknuti i da ako ovrhovoditelj ne bude namiren u skladu s rješenjem o ovrsi u roku od godine dana od dana dostave tog rješenje banci i ako u tom roku ne predloži izmjenu sredstava i predmet ovrhe sud će tu ovrhu obustaviti. Dakle, imamo institut obustavljanja ovrhe u smislu ovih razrađenih i predloženih zakonskih rješenja. Nadalje, izmijenjene odredbe Ovršnog zakona koje se odnose na dostavu, način provođenja postupka, nadležnosti Hrvatske gospodarske komore apsolutno treba podržati a pogotovo one koji se odnose na skraćivanje rokova i mogućnosti odgode same ovrhe. Posebno treba izdvojiti odredbu koja regulira da na prijedlog ovrhovoditelja sud može u potpunosti ili djelomice odgoditi ovrhu ali samo jednom, dakle samo jednom ako provedba nije započeta i to za vrijeme koje odredi sud a mogućnost odgode svede na rok do šest mjeseci. Isto tako, širi se krug tijela i pravnih osoba od kojih ovrhovoditelj može pribaviti podatke o imovini ovršenika prije pokretanja sudskog postupka čime se na najbolji način može označiti ili na bolji način može označiti predmet i sredstvo ovrhe a što bi u konačnici trebalo dovesti do bržeg postupanja ovršnog suda po samom prijedlogu za ovrhu. Što se tiče postupka za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu za nesporne tražbine te za određivanje i provedbu ovrhe na temelju europskog ovršnog naloga valja kazati slijedeće. Isto tako imamo razrađene dvije situacije. Dakle, prva koja se odnosi na izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu gdje su nadležni sudovi, upravna tijela, javni bilježnici ili pravne osobe s javnim ovlastima koji su ovlašteni izdati ovršni otpravak domaće europske ovršne isprave o nespornim tražbinama, i ovaj drugi dio koji se odnosi ili koji regulira da ovršna isprava koja je u nekoj drugoj državi članici Europske unije potvrđena u skladu sa uredbom kao europski ovršni nalog ovršava se i u Republici Hrvatskoj pod istim uvjetima kao i domaća ovršna isprava, i to bez potrebe provedbe posebnog postupka radi priznanja te isprave i proglašenja njezine ovršnosti odnosno bez potrebe da se o njezinu priznanju odlučuje kao o prethodnom pitanju. ove odredbe ili ovaj institut primjenjuje dakle ne odmah već danom prijema Republike Hrvatske u Europsku uniju. Zaključno, zbog svega ovoga, zbog toga što je zapravo na najbolji mogući način su pomirena dva načela. To je prvo i osnovno načelo ovršnog postupka kojim se regulira da se ovršni postupak u prvom redu provodi radi namirenja vjerovnika, namirenja ovrhovoditelja, i s druge strane isto tako načelo da se u svim tim situacijama treba zaštititi dostojanstvo osobe na čijim se sredstvima provodi ovrha i da se ne ugrožava samom ovrhom egzistencija nje ili njezine obitelji. Dakle, upravo na pravi način pomirbom tih dvaju samo na prvi pogled oprečnih načela predložena su ova zakonska rješenja kao izuzetno kvalitetna rješenja i upravo zbog toga ih Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice i podupire. Hvala. Klub zastupnika IDS-a gospodin zastupnik Marin Brkarić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospođo ministrice, kolege kolege zastupnici. Evo, ja bih rekao par riječi o samom Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona, s Konačnim prijedlogom zakona. Prije svega, pozdravit ću sve one kvalitetne promjene ili izmjene koje su u samom tekstu predložene a koje idu u pravcu daljnjeg ubrzanja postupka, rasterećenju sudova, povećanju ekonomičnosti i pravne sigurnosti. S druge strane, svakako nužno je bilo usklađivanje sa direktivama Europske unije odnosno parlamenta i vijeća koje su ovdje navedene. I svakako, za pozdraviti je i onaj dio gdje se govori da se od ovrhe izuzima dvije trećine prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj odnosno jedna polovina u slučajevima zakonskog uzdržavanja odnosno naknade šteta u određenim slučajevima. Evo svakako u obrazloženju reći ću da stoji da se predlagatelj zakona poziva na Ustav Republike Hrvatske i gdje stoji da je Republika Hrvatska socijalna država. Ja ću reći, do sada je bila Republika Hrvatska socijalna država i činjenica je da se dozvoljavala pljenidba cijele cijele plaće ili osobnog dohotka istina ukoliko je dužnik dao ovjerovljenu ispravu kao suglasnost da mu se plijeni cijela plaća. Ja osobno smatram da time nismo normalno pokazali da jesmo socijalna država, da banke koje odobravaju kredite ili ostale novčarske institucije, udruge su dužne procjenjivati solventnost svojih vjerovnika i isto tako da su banke dužne snositi i dio rizika. Mi danas znamo da smo od dnevnih, tjednih novina pa gotovo i svakog izloga obasuti brojnim pozivima na kredite a kredite u roku od pet minuta i sličnih a mislim da mi u ovom Hrvatskom saboru pa i Vlada Republike Hrvatske mora zaštititi građane ove države i svakako i banke su dužne ukoliko ne postupaju ili ne procjenjuju dobro odobravanje kredita odnosno svoje komitente koji traže kredite snositi i dio rizika. Evo, ostale izmjene u smislu ubrzanja postupka od dostave putem javnog bilježnika, oglašavanja, mogućnosti odgode za najviše šest mjeseci znači isto tako radi ubrzavanja postupka jesu svakako za podržati. U ovom dijelu založili bi se isto tako se se ovrha, ovo što stoji u članku 15., provodi na plaći ovršenika, da je izuzet iznos od 2/3 plaće koju ostvaruje korisnik korisnik odnosno vjerovnik, korisnik kredita koji taj kredit dobiva a svakako oni ovršenici koji primaju plaću manju od prosječne plaće da ona bude vezana na taj izuzetak od 2/3 plaće. Zalažem se da i banke u Republici Hrvatskoj snose dio rizika kod odobravanja kredita i zalažem se za zaštitu građana Republike Hrvatske znači sa time da od ovrhe bude izuzeta jedna trećina odnosno jedna polovina za one korisnike kredita koji primaju plaće koje su i niže od prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj. Hvala. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana ministrice, poštovane kolegice i kolege. Uvodno podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 15. svibnja 2008. godine. Smatram da je potrebno donošenje ovog zakona prvenstveno radi njegova usklađenja sa zakonodavstvom Europske broj 805/204 Europskog parlamenta i Vijeća od 2004. godine koja se odnosi na stvaranje europskog ovršnog naslova za nespore dražbine i sa Direktivom 2000/35 Europskog parlamenta i Vijeća od 2000. godine kojom se nastoji onemogućiti kašnjenje plaćanja u poslovnim transakcijama. Obzirom da je zadnjim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona iz 2005. godine unijeto veoma velik broj kvalitetnih rješidbi koji su ubrzali i omogućili da ovršni postupak postane učinkovit. Predloženim izmjenama zakona još kvalitetnije se, a temeljem dosadašnje prakse uređuju pitanja dostave pravnim osobama i fizičkim osobama. Ograničavaju se moguće zlouporabe ovrhovoditelja, širi se krug pravnih tijela osoba od kojih bi ovrhovoditelj mogao pribaviti podatke o imovini ovršenika prije pokretanja postupka što će svakako dovesti do bržeg postupanja suda po prijedlogu za ovrhu. Interesantno je istaknuti da je poseban naglasak dat na zaštiti egzistencije ovršenika u odnosu na dosadašnju regulativu prisilne ovrhe na plaći i to na način da se od ovrhe izuzima iznos koji je neophodan za egzistenciju ovršenika, a koji se utvrđuje u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj čime se postiže da svaki ovršenik ima jednak iznos neophodan za egzistenciju neovisno na visinu neto plaće koju ostvaruje. Inače sama ovrha na plaći uz svakako prethodno ispunjene uvjete provodi se do jedne trećine plaće, iznimno do jedne polovine plaće kada kod naplate određenih privilegiranih tražbina odnosno isto kao iznimka do jedne četvrtine plaće ovršenika kod naplate iznosa uzdržavanja djeteta. Nadalje Prijedlogom zakona štite se ovrhovitelji na način da su prošireni rokovi za namirenje tražbine po ovršnom rješenju. Produženjem roka rasteretit će se sudovi, potrebe da u povodu isteka roka od 6 mjeseci prijedloga za ovrhu moraju određivati ovrhu na drugim predmetima čime će se izbjegnuti veoma složen i rekao bih skup postupak provođenja ovrhe. Također Prijedlogom zakona prihvaćena je i inicijativa Sindikata da se zaštiti određeni dio plaće. I to kod ovrha na temelju suglasnosti ovršenika na način da se spriječi ovrha cijele plaće do iznosa koji je neophodan za egzistenciju ovršenika kako se to čini i kod prisilne ovrhe. A ovo se isto tako odnosi i na druga stalna novčana primanja. Uvodi se jednoobraznost postupanja sudova u slučajevima uloženog pravnog lijeka na način da spis proslijeđen sudu radi provedbe postupka po prigovoru, žalbi ili zahtjevu za odgodu ovrhe po okončanju postupka ostaje kod suda. Vrši se nadalje usklađivanje sa odredbama ZPP-a, Sudskog poslovnika i Javnobilježničkog Poslovnika. regulativom osiguravaju se uvjeti za primjenu odredaba citirane uredbe i direktive Europskog parlamenta i Vijeća, uvođenje europskog ovršnog naslova za nesporne dažbine i sprečavanje kašnjenja plaćanja u poslovnim transakcijama. Zbog svega iznijetog podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona.

Kao što smo čuli uvodno iz izlaganja gospođe ministrice koja je rekla koliko je smanjen broj ovršnih postupaka nakon donošenja zakona odnosno izmjene 2005. I u to sigurno ne treba sumnjati. Ali molim vas lijepo što bi se bilo dogodilo da je ostao na snazi Zakon o ovrsi iz 2003. godine koji je puno benevolentnije gledao spram institucije javnih bilježnika i svih ovih poslova koji su kasnije izmjenama 2005. tek djelomično preuzela služba javnog bilježništva. Mi danas ne bismo uopće govorili ovdje o problemu zaostataka glede ovrhe koji i dalje jesu najbrojniji predmeti što se tiče zaostataka u našem pravosuđu. A to je jednako postupanje direktivi Vijeća ministara prema pravosuđu zemalja pristupnica Europskoj uniji da nastoje iz svog pravosudnog sustava otkloniti sve tzv. nesudske predmete. A ovršni postupak gotovo nije sudski postupak u pravom smislu riječi jer on ne rješava probleme između tuženika i tužitelja jer je te probleme riješio sud. Ovdje dakle govorimo u ovom postupku samo o toj namjeri dužne tražbine. Prema tome prava je šteta što smo čekali godinu dana dakle a kad vidite ovdje u ocjeni stanja pobrojeni su zakoni dakle ovršni koji su se dakle donosili i mijenjali. Dakle čekali smo godinu dana kad je trebao stupiti na snagu 2004. godine donosimo zakon kojim se ukidaju te izmjene. Uz obrazloženje tada da napomenem da javnobilježnička služba nije sposobna ove poslove obavljati. Međutim srećom da se godinu dana nakon toga odustalo 2005. godine. To su bile značajne izmjene u odnosu na postojeće znanje, ali daleko manje izmjene od onih koje smo ambiciozno bili zacrtali 2003. godine. I ove izmjene koje su na tom tragu ubrzanja postupaka većih ovlasti javnobilježničkih prisjednika pa čak i vježbenika radi ubrzanja tog postupka idu na tragu ubrzanja postupaka bili stipulirali još davne 2003. godine. Možda još koje vrijeme pa ćemo prepisati kompletno te odredbe. Dakle, direktno neke odredbe su prepisane koje su ukinute 2004. Sada ovdje u ovim izmjenama se ugrađuju. No, bolje ikad nego nikad i vjerujem da će i one poboljšati ubrzanje tog postupka. Također je za pozdraviti i ovaj nešto što se nameće samo od sebe u glavak u zakonu ovog četvrtog dijela je postupak za izdavanje potvrde o europskom ovršnom nalogu na temelju nesporne tražbine. Međutim, ima nešto što izaziva ozbiljnu raspravu a to je odredba članka 17. što je također za pozdraviti jer se nekada preambiciozno smatralo da će biti ovrhovoditelj namiren u roku od 6 mjeseci. Jer, ako se tada ne može namiriti dakle uz sve one stimulirajuće mjere da je takva ovrha beznadežna. Međutim, evo vidimo što predlagatelj u svom obrazloženju govori i zašto je zaista potrebno produljiti tu ovrhu na godinu dana. Kaže lijepo predlagatelj da često dužnik ne može, ovršenik ne može namiriti svoju tražbinu, odnosno ne može ispuniti dug prema ovrhovoditelju jer mu je počesto dužan kao i sama država. I dok se ti odnosi i sve međusobno, dok dužnik moga dužnika ne plati dug on ne može platiti ovrhovoditelje i da se pokazalo jedino dakle ispravnim da se nešto malo ipak pričeka jer koliko toliko ipak na kraju dođe nešto do sredstava i taj dužnik, ovršenik koji onda namiri onom krajnjem ovrhovoditelju. Eto to izrijekom stoji u obrazloženju na stranici 18. glede članka 17. i zato je svakako i za pozdraviti ovo produljenje sada roka od 6 mjeseci zbog situacije u državi da ponovo imamo neplaćanja. To je ta nelikvidnost koja se iz ovog članka dade sagledati. Ali što je tu je i dobro je da zakon eto nije nego da slijedi, već kad ne može mijenjati situaciju da je bar pokriva to realno stanje koje u svakom slučaju nije za pozdraviti, ali jeste i ovu odredbu. Međutim, evo vidite kako se pristupa kada se želi populistički u javnosti bez sagledavanja problema stvari figurirati. Odredba članka 15. ograničenje od ovrhe, pa se tako eto također je to popraćeno i u medijima dosta dobro što predlagatelj kani da će od ovrhe biti samo izuzeta ¼ ako se ima naplatiti novčano potraživanje za uzdržavanje djeteta, jer to ovako dosta dobro figurira prema javnosti. Ako se ne poznaje sama bit stvari i postupka, ali uopće i života, onda ovako bi svi to prihvatili. Međutim, što je sa tim ovršenikom koji uzdržava još petero djece? Mi ćemo mu ostaviti samo ¼ plaće, a on mora uzdržavati petero, šestero djece, jer se mora namiriti možda još jedno, najčešće je to dijete iz neke druge veze, jer svi znamo o čemu ovdje pričamo. ja sada vas pitam, ja predlagatelja pitam kako će taj ovršenik koji ima na uzdržavanju jel to mora biti stipulirano ovdje. To ne može biti ostavljena ¼ ako taj ovršenik ima dužnost uzdržavanja druge maloljetne djece. I s kojim pravom predlagatelj, tj. Vlada želi na ovaj način onemogućiti uzdržavanje druge djece. Ona bar u najgorem slučaju moraju biti u jednakoj poziciji. Ja ovdje ne prigovaram ništa ministrici, jer je potpredsjednica Vlade pompozno izašla u medije sa ovakvom dakle popularnom i prihvatljivom naoko takvim rješenjem, a vidimo što u praksi to znači. ja molim ovdje predlagača, odnosno ovdje koji su gospođu ministricu u ime Vlade da ozbiljno razmotri ovu situaciju koja je, mislim da stavljamo ozbiljni prigovor ovdje u odredbi članka 15. Dakle, u svakom slučaju treba nadopuniti odredbu. Ukoliko se ne radi takav ovršenik nema obvezu uzdržavati drugu maloljetnu djecu ili osobe koje je po zakonu također dužan uzdržavati. Ovdje je bilo dosta govora da eto je postignut inače, da smo socijalna država, da je postignut dogovor sa socijalnim partnerima, eto da se ne može inače plijeniti više od polovice prosječne neto plaće za sve tražbine. To je također u načelu ovako dosta zgodno zvuči, međutim tko je najčešće ovrhovoditelj. Isto tako siromašan kojem je ovo zadnja nada da naplati ovu tražbinu da bi mogao osigurati sredstva sredstva za uzdržavanje vlastite obitelji. Jer molim vas, financijske institucije, banke i drugi ne potpadaju ni pod javnog bilježnika, a kasnije u naplati ni pod ovršni postupak. Za njih je osigurana izmjena 2005. koja je daleko od traga i od potvrde da smo socijalna država kada je omogućila tim financijskim institucijama da se naplate na nekretnini ovršenika za najbanalniji iznos koji je ostao, ali koji ovaj više ne može platiti. A pogotovo sad vidimo kroz ove rastuće kamate. Tko zna kako će se to u konačnici i završiti. Zato je prijeko potrebno, to je nešto na što SDP već godinama upozorava odnosno 2003. koliko god je bila intencija da se svaka tražbina ima naplatiti, jer da konačno moramo biti svjesni i vlastite odgovornosti ne samo kao država, kao zajednica nego jednostavno i kao svaki pojedinac da se ne zadužujemo više nego što možemo kasnije vratiti i onda nam je poslije svak kriv. Ali molim vas, dopustiti bankama da ne uzlaze uopće u postupak, omogućiti im fiducij, tj. odmah da postaju vlasnici. Ako dužnik ne može platiti zadnju ratu ili beznačajni iznos mislim da je krajnje nepravedno, nemoralno i to je to što banke ne zaslužuju. Zašto bi one bile u povoljnijem položaju? Jedino su oni u povoljnijem položaju, jer ovrha je i dalje ostala uza sve ove poboljšice, uza sve ovo ubrzanje postupka. Ipak je to jedan postupak koji traje. Ali kroz taj postupak obični smrtnici prolaze, ne prolaze banke. One lijepo oduzmu nekretninu za najbeznačajniji iznos i zato mi ustrajemo na tome da nema značajnije izmjene zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona ako takva izmjena ne sadržava ukidanje fiducija, tj. onemogućavanje bankama da dolaze do nekretnina, građanina našega za najbeznačajniji iznos. To nije pravedno, to nije pošteno, to nije moralno.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 Dakle, pred nama se nalazi Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. On je, dakle jedan od zakona koji pripada skupini zakonodavnih mjera iz plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2008. godinu. U prilogu zakona nalazi se izjava o njegovoj usklađenosti s pravnom stečevinom Europske unije i pravnim aktima Vijeća Europe. Prije svega, važno je naglasiti da se, između ostalog ovim izmjenama i dopunama Ovršni zakon usklađuje s uredbom E.Z. 805/2004 Europskog parlamenta i vijeća od 21. travnja 2004. godine kojom je uveden europski nalog za izvršenje nespornih zakona, odnosno tražbina te je utvrđen postupak određivanja i provedbe ovrhe na temelju tog ovršnog naloga. Isto tako, uvođenjem ove uredbe u hrvatski pravni sustav ostvariti će se uvjeti za njenu neposrednu primjenu u trenutku prijama Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, što se regulira člankom 24. predloženih izmjena i dopuna. S obzirom da je Ovršni zakon iznimno značajan za učinkovitost pravnog sustava važno je reći da njegovom posljednjom novelom iz 2005. godine uvedeno je niz novina koje su doprinijele ubrzanju ovršnog postupka te smanjenju broja zaostalih predmeta. Spomenut ću i podsjetiti nas tek na neke od tih novina. Prije svega, uvedeni su javni bilježnici kao nova tijela u ovršni postupak koje odlučuje o prijedlozima za ovrhu na temelju vjerodostojne isprave. Omogućena je dostupnost podataka o imovini ovršenika propisivanjem dužnosti određenim pravnim osobama i tijelima da na zahtjev vjerovnika daju podatke o imovini dužnika. Propisana je ovršnost prvostupanjskih sudskih odluka kojima se nalaže isplata tražbina čija glavnica ne prelazi tisuću kuna, preciznije je uređena ovrha na motornim vozilima, uveden je novi institut ovrhe na vrijednosnim papirima koji su evidentirani na računima kod Središnje depozitarne agencije, pojednostavljen je postupak ovrhe na sredstvima na računima pravnih osoba, uređeno je vođenje očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku. Isto tako, polazeći od toga da se dužnika ne treba štititi u odnosu na druge osobe, kao ni od njega samog, spomenutom novelom iz 2005. omogućena je zapljena cijele plaće ovršenika uz njegov pristanak. Propisano je, dakle da dužnik može ispravom ovjerenom kod javnog bilježnika dati suglasnost o zapljeni njegove plaće djelomično ili u cijelosti kada se isplate obavljaju izravno vjerovniku. U praksi se ova mogućnost pokazao, rekao bih tragičnom jer su neki dužnici takvim postupanjem doveli sebe i svoje obitelji na rub egzistencije. Prema tome, ipak ispada da neke ljude treba štititi od njih samih, prije svega zato da njihove obitelji ne bi bile dovedene ispod egzistencijalnog minimuma. Pa se tako ovim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona kod prisilne ovrhe kao i kod ovrhe kod koje se provodi uz suglasnost ovršenika predlaže izuzimanje od ovrhe iznosa koji je koji je neophodan za egzistenciju ovršenika, a koji se utvrđuje u odnosu na prosječnu neto plaću u Republici Hrvatskoj. Kod prisilne ovrhe prijedlog je da se ovršenicima s neto plaćom višom od prosječne može plijeniti veći iznos plaće nego što je to bilo do sada, dok će se ovrha kod ovršenika sa plaćom nižom od prosječne provoditi kao i do sada. Dakle, moći će se plijeniti do 1/3 plaće, iznimno kod naplate određenih privilegiranih tražbina do 1/2 plaće te do 1/4 plaće ovršenika kod naplate iznosa za uzdržavanje djeteta. Na isti način kao i kod prisilne ovrhe predlaže se zaštiti ovršenika i kod ovrhe koja sa provodi uz njegovu suglasnost, zaštićuje se iznos koji je neophodan za egzistenciju dužnika, a eventualna suglasnost kojom bi dužnik dopustio pljenidbu plaće za iznos koji je izuzet od ovrhe ne proizvodi pravne učinke. Dakle, s obzirom na navedeno usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije i na niz poboljšanja koja se predlažu ovim izmjenama i dopunama Ovršnog zakona o kojima je govorila i ministrica, podržati ću njegovo donošenje po hitnom postupku. Hvala. (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Oko ovog dijela izmjena zakona koje jesu predložene tri konkretna prijedloga za predlagatelje, odnosno za gospođu ministricu. Članak 15. stavak 1. koji govori o izuzeću od ovrhe dijela plaće nakon petokratnog čitanja uspio sam je do kraja razumjeti pa možda prijedlog gospođo ministrice da ovu rečenicu koja je cijela jedna rečenica u stavku 1. podijelite na tri rečenice da se u drugom redu iza Republike Hrvatskoj umjesto zareza stavi točka pa krenete s novom rečenicom. I tako gdje se govori o 1/2 prosječne plaće, opet iza Republici Hrvatskoj, točka pa nova rečenica jer bojim se da ovakva formulacija iz stavka 1. članka 15. u kasnijoj primjeni može se tumačiti, nažalost sukladno našoj praksi poput žvakače gume i da bi bila daleko jasnija norma da se taj stavak napiše u tri rečenice. Dakle, 2/3 plaće generalno se izuzima iz ovrhe, kada je u pitanju ovrha zbog zakonskog uzdržavanja naknade i štete nastale zbog narušenog zdravlja ili smanjenja gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti, da je to jedna polovina. A da ovrha zbog održavanja djece je 1/4. Ako pažljivo čitate taj stavak može se tumačiti tako kako je napisan i drugačije. E sad, nešto što nije napisano. Pod pojmom plaće u smislu ovog zakona, ali u tehničkom smislu kada novac zajedno s plaćom dolazi na žiro račun, dolazi nešto što nije plaća, nije naknada plaće, a smatram da ne bi smjela biti predmet ovrhe, a nisam vidio da je izuzeto, a to su dječji doplaci. Možda sam, nisam bio dovoljno temeljit u čitanju teksta zakona, ali ako dječju doplaci nisu izuzeti iz ovrhe, onda bi svakako trebalo. Naime, oni se isplaćuju zajedno s plaćom i kad novac sjeda na tekući račun iz toga se ne može vidjeti da li se radi o o plaći ili, ako jesu odlično, ali praktički kad novac sjedne na račun u banci na tekući račun, on je u masi. Pod plaćom nema izdvojenog da se radi o dječjem doplatku. Tek eventualnim naknadnim dokazivanjem se može osporavati zapljena tog dijela primitaka koji nisu plaća. To vam govorim zbog toga što je bilo jako puno slučajeva i ovih dana sam imao, gdje se ovrha provodila na dječjem doplatku, gdje je banka to tretirala kao plaću. I treći, pitanje, prijedlog, a slučaj se desio i dešava se u Varaždinu. Ilustrirati ću to na tom primjeru zbog toga da shvatite što predlažem. Banka je dužniku odobrila kredit u dosta velikom iznosu kojega je on iskoristio za ulaganje u nekretnine. Imao je za kredit jamce i sve nekretnine u koje je uložio cjelokupni iznos kredita prebacio je u vlasništvo na drugu osobu i prestao otplaćivati kredit. Banka se nije htjela baviti dužnikom i ulaziti u imovinskopravne odnose u nekretninu u koju je utrošen cjelokupni iznos kredita nego je povrat kredita zatražila od jamaca koji su u dobroj vjeri pristali da budu jamci i vrlo brzo ostvarila svoje pravo za mene pod navodnike, i uredno putem ovrhe s plaće skida tu obavezu. Dužnik i dalje živi u istom gradu, koristi kompletne nekretnine u svoju korist iako postoji čak i sudska presuda u kojoj su jamci dokazali da je dužnik sposoban vraćati, da je novac uložen u te nekretnine i da je banka propustila zaštititi svoje interese jer je dozvolila prijenos vlasništva nad nekretninom. Jamci su službenici, državni službenici u konkretnom slučaju i po postojećem propisu ovrha koja je sjela na njihove plaće je takova da su oba jamca kak' se veli u ženskom rodu jamac, **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Jamkinja, hvala potpredsjedniče. Obje obitelji jamkinje, državne službenice, dovedene su na rub egzistencije. I pučki pravobranitelj i ja i sudovi u Varaždinu pokušavamo tim obiteljima pomoći, ali ne ide. Banka je uvijek u pravu i uredno naplaćuje od jamaca, dužnik se šepuri gradom, kuća koja je izgrađena tim kreditom nadograđena je tamo. Jamci nisu mogli dokazati da banka je učinila ako ne i možda čak i namjerni propust, ne osiguravši si takvu naplatu. Jedna od njih me zvala jutros vidjevši dnevni red Sabora i zamolila i rekla je, iznesite moj primjer, moju kalvariju koju prolazim već tri godine i ostala sam i bez imovine, u velikim sam dugovima, bespomoćna i nakon sudskih presuda i ako možete utjecati na to da se takvo ponašanje zakona spriječi. savjetovanju sa pučkim pravobraniteljem nismo našli po postojećem, prije ovih izmjena i dopuna zakona, ni jedan način ako da tim ljudima pomognemo a izigrani. Od banke su izigrani, od dužnika su izigrani i zaštite za njih naprosto po hrvatskim propisima ne postoji. Ako želite i ako jeste doista zainteresirani, a ne vjerujem da se radi o jedinom slučaju, doista ne vjerujem da se radi, govorim o ovom koje znam, koje sam pogledao dokumentaciju i sudske presude. Ja vam taj komplet dokumenata mogu dostaviti, možda postoji način ne za njih više jer retroaktivne primjene zakona više nema, ali da eventualno idućom izmjenom zaštitimo takve građane od takvog ponašanja banaka jer je doista bila i postojala mogućnost da oni svoje obaveze naplate od dužnika. Linija manjeg otpora, državni službenici, redovita, sigurna plaća i najsigurniji način naplate. Eto to je moj prijedlog za ovo, ubuduće klimanje glavom shvatio sam da dječji doplatak jeste izuzet iz ovrhe, ali on na nešto u praksi, u provedbi ovrhe na primanjima koja dolaze na žiro račun ili teko račune građana očito ne štima i uvjeravam vas da banke provode ovrhu i na primanja koja se zovu dječji doplatak. Hvala lijepa. Hvala. Završni osvrt, ministrica pravosuđa, Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. Pa evo iz ove današnje rasprave o Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona uglavnom je razvidno da se podržavaju odredbe koje pridonose učinkovitosti i ubrzavanju ovršnog postupka. Osnovni smisao i svrha Ovršnog zakona zapravo i jest da vjerovnik dođe i da naplati odnosno dobije svoju tražbinu koja je prethodno utvrđena da postoji. Ovim izmjenama i dopunama osim učinkovitosti ubrzanja same ovrhe mi smo pridonijeli daljnjoj zaštiti, dakle s jedne strane je smisao Ovršnog zakona da vjerovnik i ovrhovoditelj dođe do svoje tražbine, ali pri tome se ne smije i ne treba zaboraviti i na socijalnu komponentu i na to da se zaštiti egzistencijalni minimum i dužnika u ovom slučaju je jedna regulatorna komponenta ili zaštita državna je potrebna i kod ovih tzv. dobrovoljnih ugovaranja jer je opća postavka da je ništav ugovor koji je suprotan pravnom poretku i moralu jednako tako ta regulatorna komponenta potrebna je i iz razloga nesrazmjera moći u ovom slučaju nekoga tko nudi i posuđuje novac i nekoga tko se tko se zadužuje i tko ga uzima u vrlo slučajeva to je nesrazmjer ja bih rekla financijske ili socijalne moći ove dvije strane. Stoga smo posegnuli za tom zaštitom, uveli smo odredbu o ništavosti dobrovoljnih uglavaka kojima se dozvoljava i pristaje na ovrhu na cjelokupna primanja i plaću. Također držim da smo i tu socijalnu komponentu zadržali bez obzira što smo dozvolili veću ovrhu na plaćama onih koji imaju više, tko ima više a dužan je neka plati svoj dug, jer ovrhovoditelj ima pravo na svoju tražbinu, ali pri tome smo za sve građane ove zemlje u u jednakom iznosu zaštitili egzistencijalni minimum. I samo nekoliko riječi osvrta na iznesene primjedbe glede zaštite četvrtine u slučaju naplate uzdržavanja, na iskazanoj bojazni što će biti s drugom djecom. Moram reći da ova odredba je jednaka, identična odredbi iz Obiteljskog zakona koji je na snazi i pri tome moram reći i upozoriti da se radi o ovrsi. Dakle, ovrha je provođenje prisilno naplate uzdržavanja za dijete nakon što je neki sud već u drugom postupku utvrdio sve platežne sposobnosti i potrebe obitelji onoga tko mora plaćati uzdržavanje u prethodnom sudskom postupku, dakle nema bojazni za ostalu djecu. Što se tiče fiducije, fiducija nije ovrha. Fiducija nema veze sa ovrhom ali ima, fiducija je dobrovoljno osiguranje sudsko odnosno javno-bilježničko osiguranje i upravo zbog ovog nesrazmjera i ja također smatram da bi o ovom o ovom institutu trebalo provesti jednu ozbiljnu raspravu i možda ćemo jednoga dana ovdje i o tome raspravljati. I još nešto da kažem. Jasno je ovdje za govornicom, zastupniku Lesaru sam kimnula da je dječji doplatak zaštićena kategorija. Na dječjem doplatku nije dozvoljena ovrha. A išli smo i nešto dalje pa smo nastojali zaštititi sva ova zaštićena primanja koja su zaštićena kao primanja ali u trenutku kada sjednu na tekući račun prestaju biti dječji doplatak a postaju novci na računu i idu kao ovrha na novčanim sredstvima na računima. I na taj način smo člankom 18. čini mi se pokušali premostiti tu situacija. I ja moram odmah reći da u tom smislu i prihvaćamo amandman Odbora za zakonodavstvo koji je stipulaciju toga članka još poboljšao da bi ona mogla biti, da ne ostane samo u zakonu nego da bude i provediva do kraja u praksi. i uz ostale amandmane koje smo u tekstu dobili zakona Odbora za zakonodavstvo mi ih prihvaćamo i oni mogu postati sastavni dio dio zakona. Hvala lijepa. Ja molim zastupnike da podrže ovaj zakon jer on s jedne strane štiti egzistencijalni minimum dužnika, s druge strane ovrhovoditelju dalje omogućuje da dođe do svoje tražbine, ubrzava postupak i čini ga učinkovitijim. Hvala. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu. Ministrice, ovaj primjer što je iznio zastupnik Lesar, to trebalo bi naći rješenje za one situacije koje je zastupnik Lesar iznio primjer. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** U ovom konkretnom slučaju, naime banka upravo zato uzima sudužnike. To je dakle jedna izuzetno žalosna životna situacija. Ima ih ali moram reći da je odnos jamstva, dakle jamca i sudužnika jedan obvezno pravni odnos na koji se oni dobrovoljno obvezuju a banka upravo zato i uzima sudužnike ili jamce kao svoje osiguranje u slučaju da glavni dužnik učini naplatu nemogućom. Očito je ovo situacija u kojoj glavni dužnik izbjegava svoje obveze. On izbjegava i zato je banka posegnula za svojim osiguranjem koje si je osigurala ugovorom o kreditu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Da, stegnula omču oko vrata onim sigurnim a glavnog pustila da uživa u plodovima svoga rada.